обаче, веднага след това – в 10,31 ч., аз си мисля, че този народен представител от БСП вече не е бил в залата, защото той вече е бил убеден, че е положил клетва и трябва да спазва и Конституцията на България, освен да ръси популизъм и да прави демагогия от трибуната на Народното събрание. Сега в момента обаче, след целия този дебат, който слушахме, всички народни представители, загрижени за правата на българските граждани, които не са уредени в Конституция и по закон, трябва да определят реда и начина – там бяха много загрижени за правата, обаче

с гласуване да докажете, че наистина сте загрижени за правата на българските граждани, за конституционния ред, за европейското развитие на България и да бъдем горди и достойни европейски граждани, а не с едно поведение в Брюксел, с обратни действия в България! Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Йордан Цонев и Хамид Хамид

– чл. 360. Гласували 109 народни представители: за 26, против 42, въздържали се 41. Предложението не е прието. Заповядайте, господин Хамид, за процедура. Благодаря, госпожо Председател. Не успях да гласувам и моля за процедура за прегласуване. Не успях да гласувам, докато си мислех

моля Ви! Разбрахме Вашата процедура. Моля, режим на прегласуване.

Предложение на народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров: „Създава се нов § …: „§ ... В член 365, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 1. Навсякъде в точка 1 думите „или коалицията“ се заличават;

коалицията или от изрично упълномощено/и от него/тях лице/а и съдържащо, освен реквизитите по т. 1, и посочване на това кой кандидат от коя партия от състава на коалицията е предложен;“. Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

допълнения: 1. В т. 3 накрая се добавя „който може да е до 100“. 2. В т. 4 накрая се добавя „с добавено число 100 пред него“.“

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 21: „§ 21. В чл. 386 ал. 2 се изменя така: „(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от националната избирателна квота.“

Поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят чрез жребий от общинската избирателна комисия, проведен в присъствието на представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, не по-късно от 31 дни преди изборния ден. Тегленето на жребия се извършва публично и на него може да присъстват и регистрираните кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. При идентичност партиите и коалициите, регистрирали кандидати за общински съветници или кметове в общинската избирателна комисия, имат еднакъв номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати на територията на общината.“ 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Резултатът от жребия по ал. 1 се обявява с решение от общинската избирателна комисия комисия по реда на чл. 87, ал. 2.“ 3. Алинея 4 се изменя така: „(4) Партиите, коалициите и инициативните комитети, които не са регистрирали кандидатски листи за всички видове избори на територията на общината, не участват в жребия и за тях не се определя номер и не се оставя

Господин Кирилов, заповядайте. Нещо редакционно ли е? Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата по тази разпоредба, която е третият случай, в който ще подкрепим предложение на опозицията, на Корнелия Нинова и група народни представители, във връзка с премахване на така наречения „втори оригинален протокол“. Дебатирахме много сериозно този въпрос. Имаме опасения във връзка с това, че липсата на алтернативна възможност да се реагира веднага на сгрешен оригинален протокол би могло да забави изборния процес в конкретни секционни избирателни секции, но подкрепихме това предложение последователно – тук за трети път, за да подчертаем, че подкрепяме тенденцията да се дисциплинира секционната избирателна комисия – да не бърза при оформянето на протокола, да използва черновите и да се постигне

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Данаил Кирилов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 27: „§ 27. В чл. 459 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 6 се изменя така: „(6) Сроковете по Административнопроцесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс за отстраняване на нередовности на жалбата, представяне на писмен отговор по жалбата, представяне на заключение на вещо лице и за призоваване на страните не се прилагат. Съдът може да определи срок за извършване на процесуално действие, който не може да е по-кратък от един ден и по-дълъг от три дни.“ 2. Алинея 7 се изменя така: „(7) Съдът се произнася по законосъобразността на решението на общинската избирателна комисия в 14-дневен срок от образуване на производството, като разглежда само обстоятелствата, посочени в жалбата, подадена в срока по ал. 1.“ 3. Алинея 8 се изменя така: „(8) Решенията и определенията на съда по производствата може да бъдат оспорени пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.“ 4. В ал. 10, изречение второ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думите „грешка в

§ 28: „§ 28. В чл. 462 се създава ал. 4: „(4) Когато съдът е отменил решението на общинската избирателна комисия поради неправилно определена общинска избирателна квота или предпочитания (преференции), общинската избирателна комисия определя резултатите от гласуването по реда на чл. 453 и 454.“

Предложение на народните представители Волен Сидеров, Десислав Чуколов и Николай Александров: „Създава се нов § ...: „§ ... В параграф 1 от Допълнителните разпоредби точка 12 се отменя.“ Комисията не подкрепя предложението. Това е по основния доклад. ПРЕДСЕДАТЕЛ виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народните представители Волен Сидеров и група народни представители. Гласували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

Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 37. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, но предлага да се отхвърли, тъй като е отразен на систематичното му място в § 37.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 33: „§ 33. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс се правят следните изменения и допълнения:

До 31 март 2020 г. Централната избирателна комисия приема пътна карта за експерименталното дистанционно гласуване и определя реда за произвеждането му.“ 3. Алинея 4 се отменя.

„в закон“ се заменят с „от Централната избирателна комисия“. Създава се ново изречение второ: „Допуска се използването на квалифициран електронен подпис или идентификация въз основа на данни, съхранявани в информационни фондове.“, а досегашното изречение второ става изречение трето. 7. В ал. 33 думите „на изборите за членове

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Няма как да не взема изказване по този параграф. Ще бъде изключително кратко това изказване, но смятам, че то би следвало да бъде достатъчно убедително за всички колеги и граждани, които следят развитието на процеса на електронното дистанционно гласуване. Подчертавам, че не се отменя свършената досега работа по електронното дистанционно гласуване, а че тя продължава. Това сме посочили изрично, като сме вменили задължения за Централната избирателна комисия да приеме пътна карта за експерименталното дистанционно електронно гласуване и да определи реда

алтернативи в ал. 22, където се предвижда възможност за идентификация не само с електронна идентификация чрез личните документи, но и за други алтернативни способи за това. Подчертавам, че тези предложения бяха направени в хода на обсъжданията от представители на българите в чужбина и ще цитирам конкретно името на инженер Стефан Манов от Тулуза, Смятам, че макар да се отлага до доказване на изпълнение на законовата цел – сигурност на вота, сигурност на системата и защита на тайната на вота, смятам, че нашите усилия по развитие на този способ за гласуване ще продължат в успешна посока. Освен това пред Вас ще споделя, че по покана на формация от извънпарламентарната опозиция бях поканен в електронно дистанционно гласуване за вътрешни избори, за избор за кандидати за депутати в Европейския парламент. Поздравявам тези колеги! Поздравявам Иво Мирчев, който очевидно е един от най-дейните един от най-дейните администратори на тази система, която е изработена с доброволните усилия на ентусиазирани членове и симпатизанти на тази формация. Благодаря Ви, колеги. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Няма. Други изказвания?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! С риск да бъда обвинен, че губя времето на залата, съм длъжен да обърна внимание чрез отрицателния си вот на позицията на парламентарната група на ДПС по тази тема: дистанционно електронно гласуване. Казах в предното си изказване, че ако подхождаме от тясно партийна гледна точка, ДПС има интерес от въвеждане на електронно дистанционно гласуване. Но ние сме „против“, били сме „против“ и ще продължаваме да бъдем „против“ това гласуване, защото там стоят множество въпроси, на които няма отговори. Не е вярно, че основният проблем е в това дали може да бъде сигурна самата мрежа, дали може да бъде хакната системата на езика на IT специалистите, или не. Основният проблем е кой стои зад IP адреса с подписа, как ще установи изборната администрация или секционната комисия, или който контролира този вот, кой стои там? Там стои притежателят на подписа и е самият той или някой, на когото го е дал някой координатор, и така нататък. Нашата позиция по този въпрос е принципна и не изхожда от

уважаема госпожо Председател. Предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 34: „§ 34. § 34: „§ 34. В Приложение № 1 към чл. 248 т. 5.3 се изменя така: „5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на действителните гласове, които е получил, е не по-малък от районната избирателна квота.“

„Приложение № 3 към чл. 355 МЕТОДИКА за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България I. Общи положения 1.1. Методиката определя изчислителните процедури, по които между партиите и инициативните комитети се разпределят мандатите при избори за членове на Европейския парламент от Република България. 1.2. Централната избирателна комисия извърша окончателното разпределение на мандатите за членове на Европейския парламент от Република България. II. Определяне на изборната квота 2.1. От общия брой на подадените действителни гласове в страната и извън страната се изважда общият брой на действителните гласове по чл. 279, ал. 1, т. 6. 2.2. Разликата по т. 2.1 се дели на броя на членовете на Европейския парламент от Република България. Полученото частно се закръгля нагоре до първото цяло число. Полученото цяло число е изборната квота. квота. III. Разпределяне на мандатите по партии, коалиции и инициативни комитети 3.1. Получените действителни гласове от всяка партия, коалиция и инициативен комитет се делят на изборната квота. 3.2. Независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, получили действителни гласове не по-малко от изборната квота, са избрани за членове на Европейския парламент. Тези инициативни комитети не участват по-нататък в определянето на резултатите от изборите. Всяка партия и всяка коалиция получава първоначално толкова мандати, колкото е цялото число на частното, получено от делението по т. 3.1. частното представлява десетичен остатък, който не се взема предвид на този етап. IV. Разпределяне на допълнителни мандати 4.1. От общия брой на членовете на Европейския парламент от Република България се изважда сборът от: а) общия брой на избраните независими кандидати и б) общият брой на мандатите, разпределени по т. 3.3. 4.2. Ако разликата по т. 4.1 е равна на нула, допълнителни мандати не се разпределят и разпределението на мандатите приключва. 4.3.1. Ако разликата по т. 4.1 е повече от нула, на партиите, на коалициите и на инициативните комитети, освен инициативните комитети по т. 3.2, се разпределя по един допълнителен мандат, като се започва от партията или от коалицията, или от инициативния комитет с най-голям десетичен остатък от делението по т. 3.1 и се продължава със следващите по големина десетични остатъци – до изчерпване на останалите неразпределени мандати. Ако един или повече изборни субекти (партии, коалиции, инициативни комитети) имат еднакви десетични остатъци и оставащите неразпределени мандати са по-малко от броя на изборните субекти с еднакви остатъци, изборният/изборните който/които получава(т) допълнителен мандат се определя(т) от Централната избирателна комисия с жребий, проведен публично. 4.4. Общият брой на мандатите, получени от всяка партия и всяка коалиция е резултатът по т.3.3, увеличен с допълнителния мандат по т. 4.3, ако съответната партия или коалиция получава такъв допълнителен мандат.“ Комисията не подкрепя предложението.

Предложението е прието.

предават на Централната избирателна комисия избирателните списъци с гражданите, упражнили своето право на глас в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., от тях съгласно чл. 287, ал. 8. (2) В срок до 20 март 2019 г. Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в списъците по ал. 1 с данните в регистъра на населението и ги актуализира. (3) Въз основа на списъците по ал. 1 и след проверката по ал. 2

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги Най-вероятно вече докладчиците заспиват на трибуната. Не зная защо в момента гледаме до безкрайно време Кодекса, но, уважаема госпожо докладчик, в момента предлагате предложението, което е по Заключителната разпоредба, без да сме гласували чл. 57. Както си спомняте, днес го отложихме, а той е свързан със Заключителната разпоредба и няма как в момента да разглеждаме нея, без да сме минали през чл. 57, който отложихме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Клисурска.

постоянен и настоящ адрес; за целта Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява на Централната избирателна комисия безвъзмезден достъп до данните в регистъра на населението;“. 2. Създава се т. 9а: „9а. осигурява възможност на всеки избирател за справка в регистъра по т. 9

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Най-вероятно искахте да избегнем разглеждането на нашето предложение по чл. 57 и да избегнем дебата по стряскащите цифри на ГРАО, които излязоха в края на миналата година. Отварям статистиката и според ГРАО у нас живеят 8 милиона 382 хиляди 894 души, институт – 7 милиона 50 хиляди и 34 души. Разликата е 1 милион 300 хиляди души! Къде са тези мъртви души, уважаеми дами и господа, които в момента фигурират в избирателните списъци? Разликата е 578 хиляди души, а пълнолетните са около 480. С това предложение, което ние правим по чл. 57 и в Преходни и заключителни разпоредби, въведени с § 22а, все пак правим опит да се актуализират тези избирателни списъци и всички гласували да влязат в регистър, който да се обновява и на всеки вид избор да се покаже реалната картина на гласоподавателите. Най-вероятно никой от Вас не иска и Ви е супер изгодно, независимо че в момента чл. 57, ал. 1, т. 9 казва: Централната избирателна комисия води регистър и го има като задължение. Уважаеми дами и господа, отворете си всички телефоните, влезте на сайта на ЦИК, вижте регистрите. Вижте в регистри 2017 г. този регистър има ли го? Няма го, уважаеми дами и господа! до момента не изпълняват това свое пълномощие, по което е задължена да поддържа този регистър. Именно в тази връзка е нашето предложение по чл. 57 за този регистър. В крайна сметка избирателните списъци да бъдат актуализирани, защото мъртвите души са много и аз смятам, че ако се сетите за разследването, което беше направено от bTV в трънските села ще си спомните, че тогава нямаше данни от ГРАО за хората, които са над 110 години. Именно в тази връзка призовавам всички Вас в тази зала да преразгледате това предложение и да го подкрепите, защото то е в полза на българските избиратели, в полза на българските граждани

Успяхте да разсъните залата и да вдигнете градуса на настроението. Реплики има ли? Господин Карадайъ, заповядайте за реплика.

в предложения текст четем, че се създава публичен регистър на избирателите, само че в този Изборен кодекс и това, което се случва цял ден, у нас остава един въпрос: на кои граждани? Защото съгласно чл. 42 гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа. Въпросът ми към госпожа Клисурска е много кратък, точен и ясен: тъй като държа разпечатки от гласуванията днес, различни гласувания, за избирателни списъци, в които забранителни списъци включихте български граждани, които са навършили 18-годишна възраст, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, свобода, за кои български граждани става въпрос тук – за тези под 18-годишна възраст и тези, които изтърпяват наказание лишаване от свобода, или са поставени под запрещение, или за онези други български граждани, които с Вашето гласуване Вие ги включвахте в забранителните списъци цял ден? Този въпрос се отнася и за Вас, уважаеми дами и господа националисти, и за Вас, уважаеми дами и господа граждани за европейско развитие на България. Очаквам да получа този отговор. Благодаря Ви. За дуплика – госпожо Клисурска, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Карадайъ, аз няма да вляза по същество в отговор на Вашия въпрос. Този дебат премина по време на днешното гласуване. Вие видяхте какво е отношението на залата, аз няма да го коментирам. Ще коментирам това, което е регламентирано в момента в Изборния кодекс – чл. 57, ал. 1, т. 9, в която законодателно е въведено да го има този регистър. И в тази т. 9 пише: „води публичен регистър на избирателите“. Къде е този публичен регистър? Това питам. И нашето предложение кореспондира с това, което е въведено в Закона, както и в Преходната и заключителна разпоредба даваме възможност да се актуализират избирателните списъци на база на тези, които са гласували на предходните избори за парламент. Така че, уважаеми господин Карадайъ, в крайна сметка този дебат ние го проведохме и по същество на Вашия въпрос аз няма да влизам в отговор. (Шум и реплики,

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, обръщам се към Вас да напомните на госпожа Клисурска и на всички народни представители клетвата съгласно чл. 76, ал. 2 от Конституцията на Република България, която всички ние сме положили. КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Карадайъ. Надявам се госпожа Клисурска да изчете това, което Вие ѝ препоръчахте.

Уважаема госпожо Председател, правя процедура за прегласуване на чл. 108 в основния доклад на Комисията на страница 10.

на второ четене днес по-рано през деня. Така че по повод на кой текст точно ще се върнем отново да го прегласуваме?

продължаваме нататък.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Въпреки късния час смятам, че това е едно предложение, което трябва да обмислим много сериозно. Депутатите от ВМРО ще подкрепят сваляне на тази граница на 150 жители по постоянен адрес на съответните села. Презумпцията е следната: 350 жители по постоянен адрес става една много висока граница, особено за селата в Северна България, която е доста по-сериозно обезлюдена от Южна България. Знаете, поради това че през годините инвестициите са по-малко, магистрала нямаше и така нататък, да не се връщам на тези инфраструктурни проблеми. Ако остане тази граница от 350 жители по постоянен адрес, не по-малко от половината села в Северна България ще останат без кмет на населеното място. Смятаме, че това е неправилно, и тази граница е разумно да бъде подкрепена за 150 жители, което е направил Георги Свиленски. Депутатите от ВМРО ще подкрепят това предложение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Поповски. Реплики?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, благодаря за подкрепата на колегите от „Патриотичния фронт“.

„350“ да стане „150“. Но това засяга съдбата на много малки населени места и хората искат да си избират кметовете, а и Вие, а и всички ние казваме, че сме за децентрализация на местната власт, за сближаване на дистанцията между властта и хората и в същия момент казваме, че те не могат да си определят кой да им бъде кмет. Вече веднъж им отнехте правото на преференция. Нека сега да чуем аргументи защо не искате? Защо не искате в тези населени места хората да си избират сами кмета на населеното място – човекът, който

Колеги, моля заемете местата си в залата! Продължавайте, господин Проданов. ХРИСТО ПРОДАНОВ: Принципно това звучи малко като някакъв незначителен проблем, но в крайна сметка всичките населени места, които подлагаме на този режим, с около 500 хиляди български граждани, на които отменяме правото да избират кмет, и правим така, че да им бъде натрапен и назначен. Така че Ви призовавам да подкрепите това предложение. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Проданов. Реплики? Не виждам. Господин Гьоков, после госпожа Янкова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Това е един от въпросите, който изключително много дразни хората, които живеят в малките населени места и на които Вие по някакъв начин не разрешавате да си кажат мнението кой искат да бъде кмет на населеното място.

от тези 51. Кажете ми сега къде е справедливостта за останалите до 51? Колко са, не ми се смята в момента. Само че трябва да отговорите на въпроса. Тъй като това не струва никакви финанси на бюджета, Комисията е съставена, тя ще избира общинския кмет, така че никакъв проблем няма да се организират и изборите за например до 100 – 150 човека, както сме предложили в случая. Мисля, че ще бъде съвсем честно към тези хора. Хората по селата хептен ги неглижирахме. Всичките пари по европроекти, по постановления на Министерския съвет ги струпвате в големите градове.

знам защо го правите – защото смятате, че ще вземете по-големите градове и общинските центрове, а в останалите малки села ще назначавате кметовете. Това не е демократично, а пък иначе говорите за демокрация, говорите за права на хората. Тези хора по тези села нямат ли права?! Аз Ви призовавам да

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата, за да подкрепя предложението на Георги Свиленски и група народни представители гражданите, живеещи в населени места до 150 жители, да избират кметове. Ще споделя своите мотиви. Колеги, Вие си спомняте ноември месец кметовете на населени места обявиха, че ще протестират. В момента те са около 3150. Тогава премиерът Борисов ги покани, заедно с група министри. Естествено, по всички обещания, които им се предложиха, бяха излъгани. Излъгаха ги, че в реквизитите на бюджетите ще има средства за населените места и паралелно с това едно от техните искания беше хората до 150 жители да си избират кмета. И ще Ви кажа защо. Аз също съм била кмет на община и знам какво е изкушението да си назначиш администратор, който да ти е верен и да ти администрира, но той не е човекът, който е довереното лице, което е овластено от хората, за да може да намери в селото, където няма средства, граждански ресурс. Защото в тези населени места няма финансов ресурс и ако няма лице, което буди доверие, да ги мобилизира, да ги обедини, с доброволна дейност да може да води селището, селището остава пусто. Както казват в Родопите: без пастир. Сега искам да се обърна към Вас. 5025 населени места има в България. Ще дам лоша практика от община Смолян. Колегата Мелемов съкрати 14 кметски наместника. Възложи ги на изборни кметове. Знаете ли, в село Турен стана тежко убийство след пиянска свада? В селото няма поща. В селото няма лекар. То е с пет махали. Имаше кметски наместник. В момента то е на племенна самоорганизация. В село Киселчово умряха двама възрастни. Тогава настръхнах и ми стана много тежко от студ. Болният им син беше стоял цяла седмица в къщата с мъртвите си баща и Ако имаше кметски наместник, така ли щеше да бъде? Ако си спомняте мандата, в който започнахте, Вие обещахте във всяко населено място – полицай. Хайде поне да направим така, да подкрепите нашето предложение – в населените места до 150 жители хората да си избират човека, на който имат доверие. Ще посоча още веднъж мотивите си. Когато нямаш нищо, когато нямаш бюджет, когато нямаш лекар, когато нямаш полицай, когато нямаш икономическа единица, ти имаш възможността да ползваш доверието на гражданите, което е безценно. Това е гражданският ресурс – да ги сплотиш и да ги водиш. Затова нашето предложение е безкрайно важно за местната демокрация, затова хората да се чувстват обединени и да се развиват. Нека да им дадем това право. Нека не се чувстваме отгоре властнически и силни – каквото сме решили и как сме го решили. Това е нашето предложение. Обръщам се към всички. Преодолейте партийните си решения, които сте взели досега, и подкрепете това, което Ви предлагаме. Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Има ли реплики? Господин Лазаров, заповядайте за реплика. Уважаема госпожо Янкова, с цялото ми уважение към Вашето изказване, но има един проблем, който Вие много добре го знаете. Предложете решение. Ще Ви кажа: има населени места, и то в Южна България, има едно село Трепетлика, да речем: 350 са по постоянен адрес, но тъй като принципът за уседналост, който Вие гласувахте… Ние сме последователни в тази политика от 2011 г. с принципа за уседналост. Произнесъл се е Конституционният съд. Както ДПС са последователни в едни свои виждания, така и ние сме последователни в тази политика. Тогава Вие един път сезирахте Конституционния съд, сега го гласувате. Госпожо Янкова, там гласуват 20 човека. Толкова имат право да гласуват. са по постоянен адрес, имат право и по сега действащия Кодекс да избират, но гласуват двама човека. Спомням си, имаше едно предаване по телевизията – двама човека бяха останали да гласуват за кмет. Имаха право – мъж и жена.

Няма да казвам колко ще гласуват. И двамата да гласуват, ще направят избор. Това е лошо.

Смилянския район – Горово, Вълчан, Чеплят, Букаците, Киселчово, Буката, не може кметът на Могилица да е един! С малките пари, без кола – пеша. И джипито, което е в Смилян, да е едно. Това е България. Това са реалностите на нашата страна. В община Баните, Давидково, Давидково, кметът трябва да обслужва Босилково, Вълчан, Треве и да обслужва в тежката зима, когато няма телефонна връзка, няма нищо, няма никаква взаимопомощ! А ние да сме изоставили хора… Хайде да вземем решение. Предлагам Ви: вземете информирано решение. Не да назначаваме хора, а хората да си изберат водача, който да е овластен и по Закона за местното самоуправление да има права. Неслучайно започнах с това, че кметовете протестираха. Има проблем с българското село. Изоставили сме го всички. Има проблем с местната демокрация. Големите кметове, пак Ви казах, се изкушават да се държат високомерно към кметските наместници и изборните кметове. Да им дадем право да си изберат кмета, да се обединят около личност, която да търси решение. А тази личност трябва да бъде обществено значима. Ние да намерим политическите лица или пък те да си излъчат хора, които да изберат. Изключително справедливо е днес за местната демокрация, за местното самоуправление този въпрос да не го неглижираме. Обръщам се към всички Вас – голяма част от Вас сте били общински кметове и съветници – подкрепете това предложение!

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ние от „Движението за права и свободи“ ще подкрепим направеното предложение. Имаме няколко въпроса. Първият ни въпрос е: кой ще ги избира тези кметове, онези български граждани, които са над 18 години, не са поставени под запрещение, не са лишени от свобода, но им е ограничено конституционното право да гласуват? За Вас се отнася същото. Или тези български граждани, на които по Конституция им е гарантирано правото да гласуват, и законите не могат да нарушават Да, господин Лазаров, гледате към мен и казвате: „Вие сте последователни, и ДПС е последователно“, само не казвате в какво. Ще Ви кажа. „Движението за права и свободи“ е последователно в отстояването на Конституцията, демокрацията и държавността. Безспорно при Вас – и в БСП, и в ГЕРБ, това не са ценности. Напротив, Вие се правите на демократи в Брюксел, но в България днес доказвате за пореден път, че вършите точно обратните действия. Нещо повече, уважаеми дами и господа! Ще задам и още един въпрос. В населените места Ломци – община Попово, Паламарца – община Попово, Костанденец – община Цар Калоян, и ред други населени места в България, в които живеят английски граждани, граждани на Великобритания – ние добре знаем, че те не знаят български, но ние покрай тях се учим на английски те имат правото да бъдат кандидати за кметове на тези населени места. На какъв език ще правят те кампания, след като Вие им забранявате на този език, на който ще уведомят своите съседи, да направят информиран избор да могат да правят кампания?! Защото ние покрай тях се учим на английски. Да, господин Адмирал, така е. Питайте Вашите колеги от тези избирателни райони. Това са факти. Не са измислици. Идете и Вие, обикаляйте малко из страната. Вижте реалния живот на хората. Влезте в населените места. Не е страшно. Бъдете по-близо до хората. Ние сме близо до хората. Тези неща ги знаем. С тези хора се виждаме. Тези граждани на Европейския съюз също имат тези права, съгласно директивите на Европейския съюз, които са задължителни за нас. Защото ние ратифицирахме Договора за членството на България в Европейския съюз. Съгласно нашата Конституция те имат по-висок приоритет от нашите закони. Тогава се пита в задачата: защо за пореден път поставяте в деликатна ситуация родината ни, държавата ни? Излагаме се за пореден път. Едни европейци сте в Брюксел, с обратни действия в България. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.) Реплики? Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Георги Свиленски. Гласували

Уважаеми членове на парламента от ГЕРБ, на 12 ноември министър-председателят

на хората, които искат да си избират кметове. Да направим местна демокрация. Правя предложение за прегласуване. Опитвам се да Ви кажа и да Ви агитирам още един път. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага преди § 23 по вносител да се създаде подразделение с наименование „Преходни и заключителни разпоредби“ с § 37: „§ 37.

3000 избирателни секции, а при произвеждане на общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда в най-малко 6000 избирателни секции. (2) Централната избирателна комисия определя броя и номерата на избирателните секции по ал. 1, в които се произвежда машинно гласуване, не по-късно от 12 дни след насрочване на изборите. Централната избирателна комисия определя условия и ред за машинното гласуване, които да осигуряват тайната на гласуването, сигурността на изборния процес и изборните резултати при спазване изискванията на глава четиринадесета, раздел III. (3) На всички избори след общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. се произвежда само машинно гласуване и не се допуска гласуване с хартиени бюлетини, освен в случаите по чл. 212, ал. 5.“

на Народното събрание – Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, утре, тъй като, считам, че нищо не налага да посрещнем изгрева в тази зала. Още Още повече, считам, ще се съгласите, че определено издевателстваме над някои наши колеги от Правната комисия, които два последователни дни заседават по повече от 15 часа. Утре дневният ред предполага една пълноценна дискусия по тази точка. Моля

Давам думата на Комисията по правни въпроси. Госпожо Илиева, заповядайте да ни запознаете с Доклада на Комисията. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, ще Ви запозная със: „СТАНОВИЩЕ на Комисията по правни въпроси относно Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 февруари 2019 г. На свое заседание, проведено на 13 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3, внесен от Корнелия Петрова Нинова и група народни представители на 6 февруари 2019 г. Проектът на решение беше представен от народния представител Явор Божанков, който посочи, че с него се предлага Комисията по правни въпроси в двудневен срок да одобри и внесе за разглеждане Проект на процедурни правила за предложения за състав, изслушване на кандидати и избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. Той уточни, че мандатът на състава на Централната избирателна комисия е 5-годишен и изтича на 21 март 2019 г., като съгласно Изборния кодекс процедурата по избор на нов състав следва да приключи до 21 февруари 2019 г. Господин Божанков посочи, че неспазването на тези срокове би било изключително лош знак и пример за своеволие на законодателния орган и добави, че парламентарната група „БСП за България“ настоява за приемането в най-кратък срок на процедурни правила за избор на председател, заместник-председатели и секретар на Централната избирателна комисия. В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Крум Зарков. Господин Димитров посочи, че изборът на състава на Централната избирателна комисия е важен за българското общество и добави, че той трябва да бъде предхождан от широко обществено обсъждане на кандидатурите, като се осигури достатъчен срок за тяхното представяне. Той предложи с цел спазване на публичността на кандидатурите гласуването на процедурните правила да се осъществи до 1 юли. Господин Зарков посочи, че неприемането на процедурните правила и отлагането на избора за нов състав на Централната избирателна комисия противоречи на разпоредбите на Изборния кодекс, тъй като липсва обективна причина за това.

като изрази опасение, че смяната му сега ще доведе до затруднения в предстоящите избори. Господин Кирилов изложи становище, че Проектът на решение е недопустим и необоснован, като подчерта, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не допуска Народното събрание с решение в пленарната зала да задължи Комисията да приеме правила. След проведената дискусия Комисията по правни въпроси с 5 гласа „за“, 9 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да не подкрепи Проект на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, № 954-02-3,

Съгласно чл. 51 от Изборния кодекс членовете на Централната избирателна комисия се избират и с мандат от 5 години. Новият състав на Комисията следва да се формира не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащия. избирателна комисия изтича на 21 март 2019 г., следователно, ако приложим Закона, процедурата за избор на нов състав на специализирания орган, следва да приключи най-късно на 21 февруари тази година. Всъщност повече мотиви от това не би трябвало да са нужни. Всъщност цялата тази процедура не би трябвало да е нужна, защото в Закона ясно е записано какво трябва да направи Народното събрание. Казвам Ви най-честно, когато решихме да повдигнем въпроса, бях убеден, че отговорът ще бъде: „Добре, щом повдигате въпроса, ще го направим, разбира се.“ Мислех си, че сте забравили за тази процедура или че се ослушвате, за да видите какви са позициите на другите политически сили. Но в момента, в който бъдете изправени пред своята отговорност, няма как мнозинството просто да откаже да спазва закона. Бях изумен, когато от другата страна, от ГЕРБ повдигнаха рамене и казаха: „Няма смисъл!“ И друг път се е случвало, уважаеми дами и господа, по-опитните от Вас знаят, Народното събрание да не успее да излъчи навреме кандидат. Но винаги е имало някаква причина за това: политическа – има неразбирателство на голямо мнозинство; фактическа – не може да се намери правилният кандидат; нещо действително се случва чрезвичайно. Да се каже обаче, че няма смисъл да изпълним закона, такова чудо не е било. Не е било! Още по-чудесни са обясненията за това поведение. Казаха ни: „Добре, защо искате да сменяте ЦИК? Сега имате шест човека, утре ще имате шест човека. Какъв е смисълът?“ Смисълът е най-малко двоен. Първият е законът. Той би трябвало да бъде достатъчен. Вторият е, че веднъж завинаги трябва да разберете, че дори номинациите да са партийни, дори процедурата за за издигане и за назначаване да е свързана с политически партии и сили, хората в държавната администрация не вършат партийна работа. Хората в ЦИК, номинирани от която й да е квота, имат еднакви задачи.

за да я конструират така, че тя да отговаря на политическата ситуация в страната. Политическата ситуация се изменя и затова съставът се сменя на пет години. Толкова ли е трудно да се разбере? И какво въобще има да се разсъждава? Казах ни: „Вие сте ги избрали, Вие ги избрахте“. Да, избрахме ги, когато имахме мнозинство, спазвайки този закон и спазвайки този закон искаме днес този мандат да приключи и да започне друг. Толкова ли е трудно?! Казват: ще се създаде хаос. Този ми е любимият аргумент – ще се създаде хаос, защото идват избори. Само да Ви кажа, ако сте забравили, идва серия от избори. Най-малко две. За да не създаваме хаос, може този петгодишен мандат да стане шест,

Второ, дали ще стане хаос, зависи и от хората, които ние ще излъчим за новия ЦИК. Може да излъчим хора, които имат опит, които няма да се чувстват за първи път там, за да се учат. Трето, нищо не пречеше, щом считаме, че тези хора, или ако считате, или всяка партия, изправена пред своите отговорности счита, че тези хора трябва да останат, да бъдат същите, да ги преназначим. Да започнат нов мандат, на чисто. Това щеше да е добре и за тях. Няма да влизам в излишна теоретизация, но мандатът има за цел именно това: да осигури независимост на органа. Той трябва да бъде сигурен, че е избран за един период от време и в този период от време никой не може да го смени. Когато изтече този период от време, тази сигурност си отива, тези хора остават висящи, те стават зависими от волята, особено ако някои от тях имат амбиции да продължат мандата си. Тогава те не са защитени от абсолютно никаква сигурност и ще бъдат готови съвсем естествено да изпълняват задачи, които са различни от Изборния кодекс.

избиран точно преди избори, непосредствено преди избори, за да организира изборите, след което се е разпускал. Идеята да стане постоянен орган е той да стане професионален орган, тоест да се отдели от партиите. Дали и как е постигната, може да разсъждаваме и по-нататък, но сега трябва да кажем само едно: неспазването на закона от Народното събрание е въпрос в пъти по-страшен от несмяната на да остане или да не остане, е въпрос, който може да бъде преодолян. Прецедентът обаче, който се създава тук, е изключително опасен. Той е опасен, защото показва, че така нареченото „върховенство на закона“ всъщност стига до тази сграда и не важи тук, първо. Второ, оттук нататък всеки мандатен орган може да започне да лобира, да работи и да прави със съответното мнозинство, за да си измисля причини да остане още месец, два, три, година – защо не?! Уважаеми дами и господа народни представители, всъщност Вие нямате избор. Тук не става дума за решение, което е дискреционно. Ние действаме в условията на обвързана компетентност и единствената цел на това решение беше да Ви изправим пред нея. Нормалната процедура би била още вчера на онази безконечна Правна комисия председателят на Комисията или мнозинството, което представлява, да каже: добре, разбрахме знака, ето процедурните правила, това решение е безпредметно. Вместо това той започна да обяснява как не можело залата да наложи на Комисията по правни въпроси да прави каквото и да е. Ами, уважаеми дами и господа народни представители, ако

Уважаеми дами и господа народни представители, аз все пак съм уверен, че разумът и чувството на законност ще надделеят…

Уважаеми господин Председател, наистина се обръщам към Вас, защото е срамно, когато става въпрос за една толкова важна точка, колегите Патриоти, ГЕРБ, ВОЛЯ, ДПС – да няма почти никой, при положение че тук става въпрос спазва ли се законът в България, или не се спазва? Това е дебатът.

Хората ще вярват, ако се спазва законът. Точно в момента е дебатът за закона, а не за общи приказки. Само че Вас Ви няма. Вие, така или иначе, сте пустош. Вие никога няма да спазвате закона, защото това не идва от Вас. от Вас. Затова, господин Председател, пуснете звънците хората да дойдат в залата, защото дебатът е наистина много, много сериозен. Тук въпросът е БСП срещу останалите. Ние искаме да се спазва законът, докато Вие не желаете да спазвате закона. Поне нека да се определим, поне имайте тази сила да дойдете всички тук, в залата, и да защитавате идеи, тези, виждания. Няма нищо лошо в това, но нека да има дебат. Но когато се водят дебати, когато има реч и когато се изказват мотиви, най-малкото е да има нужното уважение. Ако не можете да се съберете, ако сте толкова уморени, дайте почивка, но след 15 минути нека да бъдем в залата. Но това ясно говори, че става въпрос за едно нещо – да се спазва законът, колеги. Тук дебатът е да се спазва законът. Единствената партия, която иска да се спазва законът, това е БСП. Благодаря Ви. Стойнев. Народните представители сами решават кога да бъдат в залата и кога да участват в дебатите. Продължаваме с разискванията. Имате думата. Отговорих Ви вече, господин Стойнев.

Точно така! Уважаеми български граждани, колкото и да се опитват да заглушат дебатите и истината през нощта управляващите знам, че това, което днес ще кажем тук, ще стигне до Вас. Днес управляващото мнозинство от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ Ви отнеха правото да гласувате с преференция, да гласувате машинно, да обжалвате решенията пред Върховния административен съд и да не изреждам още колко права Ви отнеха и залата беше пълна. Гласуваха всички по няколко пъти. Сега обаче, когато трябва да се дебатира въпросът ще има ли върховенство на закона в България, тях ги няма. Разбира се, традиционно. Днес аз няма да Ви убеждавам колко е важно и съществено да се спазва законът. Ще Ви кажа колко са несъстоятелни техните аргументи да не се отвори процедура за избор на Централна такъв избор не се прави непосредствено преди предстоящи избори, защото ще създаде хаос. Уважаеми народни представители от управляващите няколко души, тази сега действаща Комисия е избрана от Народното събрание на 20 март 2014 г. Първите избори, които са провели, са на 25 май 2014 г. – два месеца по-късно, и нямаше хаос, и си ги проведоха добре. Избрани са два месеца преди изборите. Тогава пак са били избори за Европейски парламент. В същата година, през месец октомври 2014 г., тази Избирателна комисия е провела и парламентарни избори и не сме чули за хаос. Така че аргументът: два месеца преди избори не се прави избор на Централна избирателна комисия, го отпишете. Вторият аргумент, ами тази Комисия е назначена от БСП, защо БСП искат да я сменят? В това изречение, в този факт, колега, има две фалшиви новини. Първата, че Комисията е назначена. Комисията се избира от Народното събрание и от президента,

Как сте гласували Вие, уважаеми? Помните ли? Разбира се, защо да помните. Но аз ще припомня малко факти, за да видите кой и как назначава Централна избирателна комисия и кой има мнозинство вътре.

Реформаторски блок – 1; Бареков – 1; АБВ – 1; „Воля“ – 1 и „Обединени патриоти“ – 3. Къде видяхте тук мнозинство на БСП? Ами, ако Ви съберем сега управляващите, Вие си имате почти абсолютно мнозинство. Кажете го на господин Цветанов, борецът срещу фалшиви новини. Всъщност, този човек защо днес не е на работа, когато обсъждаме такива важни неща? Та, кажете му на него, че е главен автор на най-фалшивите новини в държавата, когато лъже, че тази Комисия е назначена от БСП и се доминира от БСП. Ние щяхме да се радваме, ако е така, защото с днешното си поведение щяхме да Ви докажем, че борбата ни не е за партийния ни интерес, а е за върховенството на закона. Не 6, от тези 18 да имахме 16, пак щяхме да искаме да се спазва законът. Третият Ви аргумент – тази Комисия се била сработила, свикнали са вече помежду си и няма нужда да рискуваме с екип, който не се е сработил и може би не се познава. Дайте по тази логика да спрем да избираме нов Висш съдебен съвет например, защото старият се е сработил, или нов Конституционен съд. А защо да правим парламентарни избори, като Вие много добре се сработвате – ГЕРБ, Патриоти, че понякога и с ДПС. Защо са ни парламентарни избори? Що за логика е това бе, уважаеми колеги? Това вече, с този аргумент, е посегателство върху държавността, защото Вие оспорвате мандатността като основен принцип, залегнал и в Конституцията, и в редица закони на държавата. Това е най-опасното посегателство върху функционирането на институциите и върху държавността. Разбира се, от гласуването ще видим дали думите ни ще се потвърдят, а те са, че Вие газите законите, разрушавате държавността, не уважавате институциите в името на една цел фалшифициране на изборите и налагане на диктатурата на режима Борисов.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, още не са изтекли двата хубави празника от днес, но парламентът доказа, че българският народ днес празнува два хубави празника,

Дано да й е било добре и приятно, но трябва да й припомня, че господин Цветанов е на Мюнхенската конференция по сигурност и основен докладчик там, и това е чест за България и за българския парламент.

към днешна дата, госпожо Нинова, нещата могат да звучат по различен начин, но към 2014 г., когато е избиран този състав на Централната избирателна комисия, БСП, ДПС, НДСВ са имали изключително мнозинство в нея и това не може да го отречете. Проведени са няколко избора през тези години: Евроизбори през 2014 г. при този състав на тази Централна избирателна комисия. Както знаете вероятно, печели ГЕРБ. 2015 г. – местни избори. Вероятно, както знаете, и тогава, и както ще научите и есента, тези избори пак ги печели и ще ги спечели ГЕРБ. 2016 г. президентски избори – същата тази Централна избирателна комисия, в същия този състав – печели ги президента Радев, подкрепен от Българската социалистическа партия. Ето, виждате как действа в България демокрацията. Избрахме президентът слънце, светлина за Кремъл, светлина за Вашите души. Ето, това е факт и не може да го оспорите. Избори 2017 г. Веднага след тези спечелени избори, при този състав на Централната избирателна комисия 2017 г. черната кобила дава на заден ход, вдига краката, ездачката пада от кобилата и добре, че има каска на главата си, та няма нанесени щети. Напролет на червената кобила ще й се случи същото,

Ви днес за нов състав на Централната избирателна комисия не е нищо друго освен поредната Ваша провокация към демокрацията на България. Нищо друго освен провокация! Защото сега искате да мине този ден, тази нощ ще гласуваме и ако има нова Централна избирателна комисия, на следващия ден и в следващите три месеца ще говорите: ето ги тези управляващи си избраха своя Централна избирателна комисия, за да фалшифицират изборите, да ги спечелят, за да правят манипулации. А ние искаме да се явим при Вашата Избирателна комисия госпожа Манолова, начело, когато сте избирали. Това че имате да си уреждате някакви вътрешни сметки, това си е Ваш проблем, но не може да уреждате тези сметки за сметка на демокрацията и да подготвяте тази провокация тип „Костинброд“. Тя е абсолютно същата, като Костинброд – да направим така, че да заблудим народа – колко лоши са тези от ГЕРБ, така фалшифицират, че печелят тези избори като топъл хляб. Законът си е закон и затова според Закона тази вечер ще се вземе решение. Законът не противоречи на това тази комисия да продължи своята работа. Понеже днес поставихте тук още няколко въпроса,

Абе, уважаеми другарки и другари, на Вас не Ви трябват въобще 3000 машини, на Вас Ви трябва една-единствена машина – да я вземете, да я дадете на Вашия спец по купуване на гласове – господин Манол Генов, да мине през ромските махали, да види дали могат ромите да се научат да гласуват на тази машина, пък тогава искайте повече машини, защото, ако не се научат, нищо няма да излезе от тях. (Частични

не беше продала „Булгартабак“ – празни складове на „Булгартабак“ колкото искате. Там щяхме да ги приберем. Ами, ако другарката Нинова като заместник-министър на икономиката

„Техноимпекс“ щеше да финансира охраната на тези машини.

СРС-та. Аз съм по темата. Когато отивате и искате да правите тази провокация срещу българската демокрация, трябва да знаете, че ГЕРБ не са толкова глупави и техните партньори да Ви го позволят. Ще отидете с Вашата комисия на избори, която сте избрали,

Първо, репликите, моля. Лично обяснение и процедура след зададени реплики и след дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гърневски, човек не може да не се трогне от този поетичен патос. Респект към Вашето огнено слово! Няма как! Просто човек възторгва се от тези неща. Имам обаче само един въпрос. Понеже като тънка червена нишка в речите на депутатите от ГЕРБ днес се прокарва голямата заплаха – провокация към българската демокрация. Вие го казахте няколко пъти, Тома Биков го спомена, някой друг също тръгна да го разказва като голяма заплаха – БСП прави провокации към българската демокрация, защото, видите ли, всява съмнение, че изборите ще бъдат фалшифицирани. Искам да ми обясните, когато днешният докладчик на Мюнхенската конференция Цветан Цветанов само преди два дни или три в една телевизия каза, че руснаците ще фалшифицират изборите тук това не беше ли провокация към българската демокрация, или това беше някаква висша евроатлантическа ценност? Истинската провокация към демокрацията я направихте днес в тази зала – осакатихте преференциите, опитвате се да унищожите демокрацията, така че Вие сте последният човек, който може да говори за демокрация. Демокрацията може да съществува в някои от Вашите стихотворения, но тук, Вие сте убийците ѝ. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, уважаеми господин Симов. Имате Имате думата за реплика, уважаема госпожо Клисурска. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гърневски, Вие, който сте големият радетел за демокрация, моля да ми коментирате конституционното решение от 2010 г., което казва, че мандатността е защитен механизъм на демокрацията, установен от Конституцията или от закон за демократично конституирано устройство и функциониране на държавните органи, чрез предоставянето на определени правомощия за определен период от време. че Народното събрание не провежда процедурите за избор в срок, най-вероятно, уважаеми господин Гърневски, е защото не сте си намерили удобните хора. Затова ли го правите? Аз Ви призовавам да си спазваме закона и ако не си го спазваме, защо не го правим? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Клисурска. Има ли трета реплика? Не виждам. Господин Гърневски, заповядайте, имате думата за дуплика.

демокрацията ще бъде спазена, съгласно решението на Народното събрание. Ако някой отмени решението, което ще вземем тази вечер, тогава не е спазена демокрацията. Ако не го отмени, тоест никой не го отмени, значи демокрацията е спазена. Но какъв по-голям морален жест на управляващото мнозинство, което хулите в манипулация – като минем през Костинброд, през всичките Ви тези две години на фалшиви новини? Веднъж дори си позволих в началото на мандата, може би от неопитност, да Ви пращам някъде в Северна Корея, а пък госпожа Йончева каза: „Как? Аз имам черен печат, мен не ме пускат в Корея“. Толкова сте фалшиви, че и в Северна Корея вече не Ви пускат. Демокрацията ще бъде спазена с решение на Народното събрание, но няма по-голям морален жест на управляващото мнозинство, да Ви позволи за пореден път да отидете с Ваша Централна избирателна комисия, избрана от Вас, на избори.

демокрацията, за това, което правите Вие и за външните намеси, за които сподели господин Цветанов, цяла България, цяла Европа са наясно какво се случва. Нека Вашата председателка да обясни за срещата си с генерал Решетников, с когото избрахте този президент, за Вашите директиви, равносилни на национално предателство спрямо демокрацията в България. (Ръкопляскания от ГЕРБ.)

България): Уважаеми колеги, много отдавна спрях да обръщам внимание на лъжите, които съчинявате по мой адрес, защото са под равнището ми да ги коментирам. Но тази вечер ме развеселихте, господин Гърневски, надминахте себе си със следното, че Корнелия Нинова като заместник-министър е продала „Булгартабак“. Да Ви приличам по нещо на Бойко Борисов така, като ме гледате? „Булгартабак“ беше продаден от Бойко Борисов на цена, по-ниска само от машините, които имаше в предприятието, а да не говорим за всички други активи. Когато това стана, Корнелия Нинова написа в един плик предварително името на този, който ще го купи. И той го купи. Резултатът от тази престъпна продажба на Бойко Борисов на „Булгартабак“ е, че най-печелившото предприятие в България, най-големият данъкоплатец в България днес приключи. Миналата седмица закрихте печелившата фабрика в Благоевград и оставихте три хиляди души на улицата – Вие, защото премиерът Бойко Борисов по престъпен начин продаде на цена под елементарна базисна стойност най-печелившото предприятие на „Булгартабак“. (Шум и реплики от и знаете какви са последствията от това не само за хазната, не само за държавата, но и за джоба на тези двама души.

Уважаеми господин Гърневски, гледам, че сте много загрижен за моята съдба. Имайте предвид, че всички клевети, които сте отправили оттук, оттам, от кулоарите, от студията един ден ще се върнат на главата Ви. Няма да коментирам това, което говорите по мой адрес. Става въпрос за машините. Вие имате топли връзки с „Метро“ в Пловдив – продадохте им земята на изгодна цена,

когато дойде мюнхенският докладчик, го попитайте с колко присъди влизаше в тази зала и с колко обвинения. Благодаря.

Вие чухте ли как представихме Проекта на решение, какъв беше смисълът и как започна този дебат? И се чудех дали, излизайки на трибуната, да си махна очилата. Сега ще ги махна,

Смях.) Не се правя на интересен. Просто Ви казвам: мълчейки, леко усмихнат, цялата тази словоблудственица – на две години думи, думи, думи, казани от един човек в края на Трифон Зарезан на висок глас. Не знам защо го изтърпяхте? Ако намеквате, че съм приличал на човек от групата – не мисля. Да, да, зная какво ми казвате. Едва ли има някой друг в залата, но… Господин Гърневски, заповядайте.

(БСП за България): Господин Председател, тъй като аз направих една процедура за вогоните, която остана неразбрана, донякъде защото и аз не я обясних добре. Сега ще се постарая да я обясня. Вогоните са известни в Галактиката с това, че имат най-…

Срокът на мандата на органа, който ние обсъждаме, завършва на 31 март и в Закона има ясен срок не по-рано от три месеца трябва да започне процедурата, не по-късно от един месец преди изтичане на този мандат. Виждайки, че Вие не инициирате процедура, ние подготвихме Проект на решение и го внесохме. И никога не съм си представял, че дебатът ще протече по този начин. Никога! Можете да кажете, че е популизъм да внасяме решение ние. Можете да кажете: „Ние щяхме да го внесем!“, но дали трябва да се спази Законът, и то точно за мандат на колективен орган, не е правилно да го поставяте по този начин. Според

но там се казва, че мандатността е защитен механизъм на демокрацията. Това не са наши думи. Нарушавайки мандатността на органите, слагайки своите човешки презумпции пред това дали е целесъобразно или не този орган да продължи да работи или не, слагате себе си над демокрацията и това не са големи думи! Затова Ви моля, въпреки късния час разумът да надделее и да подкрепите нашето решение. Тази процедура трябва най-бързо да започне и да приключи с нов състав на Централната избирателна комисия.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз почти загубих желание да се изкажа, още повече, че 15 минути след полунощ не съм сигурен, че имаме право и да заседаваме, защото

Честно казано и аз не очаквах да бъде такъв дебатът. Не очаквах да си говорим за вогони, „Булгартабак“, световния комунизъм, световния империализъм. Поне когато научихме за предложението на колегите от БСП, ние си казахме същото, че това е процедура, има някакъв пропуск и е нормално да подкрепим изпълнението на Закона. Оттам насетне манивелата започна да се върти и се оказа, че цялата работа очевидно е за поредния пиар ход на БСП, който трябва да да уличи злите сили в управлението. Бяхме громени тук, без изобщо някой да ни попита как смятаме да гласуваме, на общо основание. Смятахме да Ви подкрепим и продължаваме да смятаме, въпреки че, честно казано, си задаваме въпроса дали постъпваме правилно. Както се казва „дура лекс сед лекс“ – „лош закон, но закон“! Може би няма разум в това малко преди избори да се сменя състав на Избирателна комисия, но, така или иначе, така пише в Закона, така че ние от ВМРО ще подкрепим това предложение. Много лъжи се изговориха по адрес на Патриотите. Хубаво е понякога да си мерите приказките, защото чувството за справедливост все пак трябва да присъства в дебата, а не чувството и желанието да оклеветим и омаскарим политическия си противник, така че с доста омерзение в себе си казвам, че ние от ВМРО ще подкрепим този Проект за решение.

Господин Веселинов, моята реплика е съвсем кратка. Вие няма да подкрепите нас, защото това решение всъщност ще е решение на парламента и то не е решение, което по някакъв начин е продиктувано от желание и не е някакво искане на БСП, което е дошло отникъде. То идва с ясни основания, които Вие много добре разбирате, така че гласувайки „за“ или „против“ не само Вие, а всеки в залата не гласува „за“ или против“ БСП. „За“ или „против“ БСП се гласуване на изборите от гражданите. Вие в момента гласувате конкретни текстове – и Вие, и всички останали. И поемате ангажимент към текстовете, не към БСП. Благодаря, уважаеми господин Кутев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Веселинов.

отказва изказване. Уважаеми господин Кутев, имате думата за изказване. Колеги, ще започна своето изказване с това, че в 00,30 часа през нощта този разговор не бива да се води, най-малкото така. Между другото, част от изказванията досега много ясно показаха защо след 20,00 ч. парламентът не е добре да работи, особено на Трифон Зарезан. Не е добре за парламента и за решенията му, пък да не говорим за имиджа на определени хора и партии но по-важното не е това, разбира се. За мен това предложение за

Става дума за това до каква степен ние като парламент и законодатели сме в състояние да излъчваме някакво доверие в институциите, до каква степен на гражданите, които стоят отвън и ни гледат, ние може да им внушим, да им докажем, че има някакъв смисъл и има някакъв ред в държавата. Това е поредният случай, когато става дума за въвеждане на елементарен ред. Него го има, трябва просто да се спази законът. В момента с това, което предстои да направим, отхвърляйки нашето предложение, всъщност ние ще им кажем, че законът няма никакво значение и че политическите интереси са много по-силни, отколкото Законът – веднъж, и интересите на гражданите – втори път, защото този законодател в същото Народно събрание и в предишни свои събрания е определил начина, по който се променят тези органи. И тук изобщо не става дума за Ваши и наши! Това бил нашият ЦИК. Не знам точно колко трябва да не разбираш материята. Вижте, имайте предвид, че ние се намираме в една ситуация или по-скоро Вие се намирате в нея, в която можете да кажете всичко. Аз чувах безобразни изказвания, на които не стига, че им се радвахте, но им и ръкопляскахте. Не знам на какво отгоре. Това всичкото пада върху всички нас като законодатели, конкретно върху Вас като политическа сила. Някой от Вас може да каже всичко в момента, което по някакъв начин неговото съзнание да обяснява какво се случва, но хората отвън, които седят и ни гледат, те разбират. Те ни виждат. Те виждат цялата лъжа, която стои пред нас. Те виждат всичките дивотии, които им разказваме в момента. И те разбират, че са дивотии. Може ние – политиците, да си мислим, че сме ги излъгали в даден момент, ама те накрая остават с ясното съзнание какво се случва, защото не са глупави! именно затова върви всичко това и цялата тази съпротива срещу политиците и срещу елитите. Същата тема, за която ставаше дума преди малко. И ние продължаваме да се държим по същия варварски начин, потъпквайки и минавайки директно през интересите на тези хора. И това, пак Ви казвам, е общ проблем. пак Ви казвам, е общ проблем. Голяма част от хората, които ни гледат, не правят разлика в момента между един господин и друг, дето се е изказал. За тях всички са депутати и всичките ги ужасяваме с това, което правим в момента, защото за пореден път си позволяваме да нарушаваме закона. За пореден път тяснопартийни интереси започват да се превръщат в тези, защитавани пламенно, започват да се превръщат в убеденост на хора, които размахват ръце и казват, че това е единствената истина. Хората разбират какво правите. Лошото е, че те го пишат на всички нас, включително и на мен. Аз не искам да нося отговорност за това. В края на краищата всеки от нас е станал депутат и аз съм го казвал много пъти от тази трибуна, като станеш депутат, аз като съм депутат, аз не се сравнявам с всички други депутати, а с онези, които съм запомнил преди себе си! Преди нас в тази зала е имало достойни хора. Тези хора са нашето сравнение, а не всички безобразия, които слушаме тази вечер. Аз знам как ще свърши това гласуване, но и знам как ще свърши целият политически елит заедно с нас накрая, благодарение и на това гласуване. Благодаря. Благодаря Ви, Уважаеми господин Кутев. Реплики? Няма. Изказвания? Заповядайте, имате думата за изказване, уважаеми господин Свиленски. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, да се върнем на темата, а именно Проект за решение за отваряне на процедура за избора на нов И тук и господин Кирилов, и управляващото мнозинство мълчат. Опитаха се да говорят през господин Гърневски, но той говори глупости! Нищо общо с Проекта за решение! Неговите приказки са от две години насам, но той само това си може и аз вече се питам: Вас не Ви ли е срам, колеги от ГЕРБ, когато това Ви е лицето и това Ви е говорителят по всички теми, включително и в 00,30 ч. през нощта? Не Ви ли е срам този човек да Ви е лицето по тема „Изборен кодекс“, по тема „Централна избирателна комисия“? Проект за решение, има изтекъл мандат на Централната избирателна комисия, стоите сега всички и се чудите какво да правите. Ами трябва да изберем нова. Какво толкова има? Чухме Вашите аргументи по медиите. Чухте и отговора, че Комисията била с изтекъл мандат и че не можело нова Комисия да проведе избори. Не бе, може! Как тази – същата, проведе! Просто нямате аргументи. Нека някой излезе и да каже аргументите защо не искате да се смени Комисията. Много са хубави, добри специалисти, харесва Ви това, че пет пъти сте победили с тази Централна избирателна комисия. Да, те си изпълняват ангажиментите, но законът казва, че на петата година трябва да се сменят, както за всеки един от нас на четвъртата или когато ни изтече мандатът. Кажете ми един смислен аргумент, за да направим дебат. Защо стоим до посреднощ да си говорим някакви неща, които нямат нищо общо с проектите за решение? Вие стоите и мълчите. Ние искаме да чуем нещо от Вас защо не приемате, защо не искате, и дебатът приключва. Утре обществото какво ще разбере, като се събуди сутринта? Че народните представители цяла нощ са си говорили врели-некипели в парламента. парламента. Призивът ми, колеги, е да спазваме закона, колкото можем! Това го правя цял ден – призовавам Ви да спазвате закона, и Вие цял ден, като че ли нарочно, го нарушавате. Едно-единствено нещо, което мога аз, като народен представител, да Ви се помоля, е да спазите закона! В този случай от този закон няма, ако щете и някакви други интереси извън интересите на българските граждани, да имат законно избрана Централна избирателна всички български граждани да вярват в резултатите, избрани именно от новата Централна избирателна комисия. Защото, когато имаш Централна избирателна комисия, която е под въпрос, когато нейната легитимност е под въпрос, няма как да убедим българските граждани да вярват в резултатите, които ще бъдат представени. И не искаме да казваме кой ще спечели, кой ще загуби изборите. Ако искате – преизберете същата Комисия. Там има експерти, специалисти. Имате пълното мнозинство, пълното право да изберете когото искате, но спазете закона. Кажете защо не искате да спазите закона? И наистина, призовавам Ви: дайте смислен отговор, да може с този отговор и ние да отговаряме на хората, които нас ни питат защо в това Народно събрание не искате да спазвате законите? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за

Ще прочета Проекта на решение за откриване на публична процедура по чл. 47, ал. 1 от Изборния кодекс, а междувременно ще помоля квесторите да поканят народните представители в залата.

1 и чл. 51, ал. 1 от Изборния кодекс, РЕШИ: В двудневен срок Комисията по правни въпроси на Народното събрание да одобри и внесе за разглеждане Проект на Процедурни правила за предложения за състав,

Предложението не се приема.

Затова гласувах „против“, защото имам такава позиция, но след като Вие драматизирате нещата до степен, че се разпада държавността, можеше поне да се съберете всичките. Благодаря. редовно пленарно заседание е на 15 февруари 2019 г., от 9,00 ч., съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.